nastavljam rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 113 narodnih poslanika.Radi

kartice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 118 narodnih poslanika i da imamo uslove za

je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni

članove zakona, i na taj način smo izneli svoj stav uopšte o ovom zakonu, odnosno Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Član 1. treba da se briše zato što je nepotreban, zato što ste predvideli ministarstvo za evropske integracije koje je apsolutno neprimereno i nemoguće je da funkcioniše na način kako je predviđeno u ovom Predlogu zakona. Sam način predlaganja zakona, pa i člana 1, mi danas govorimo o amandmanima, a nemamo mišljenje predlagača ovog Predloga zakona, što je zaista neuobičajeno u parlamentarnoj praksi, čak i ovde.Trebalo je to da se uradi, kao što je trebalo da imamo i mišljenje Vlade, bez obzira ko je predlagač ovog zakona, odnosno ovog predloga, morali smo imati i mišljenje Vlade o tome, pogotovo, govorili smo i u načelnoj raspravi da li Ana Brnabić, koja je određena za mandatara želi baš ovakav sastav Vlade, da li želi baš ovakva ministarstva, da li želi nadležnosti ministarstva koje su predviđene u ovom zakonu. Ovo je prosto postavljeno naglavačke, i ovo samo govori u prilog onome što mi tvrdimo od samog početka, da je zapravo Aleksandar Vučić, koji je predložio Anu Brnabić, preuzeo na sebe odgovornost da preko svojih poslanika on uređuje Vladu, što apsolutno nije moguće. Moguće je, očigledno jeste, ali nije u skladu sa Ustavom i nije u skladu sa zakonima.Kao nije u skladu sa Ustavom i zakonom da se ne posluša volja skupštinske većine, a sećamo se da kada je skupština većina odnosno najveća stranka u Skupštini razgovarala sa Vučićem kao predsednikom, oni su tražili da iz naprednjačke stranke bude neki kandidat za mandatara, a ne neko koga Vučić nametne. Dakle, sve ste obrnuli i postavljate stvari naglavačke, i mi zato mislimo da ovaj član, kao i ostali članovi, ne treba da postoje, nego treba sve ovo da se vrati u ustavne okvire. Hvala.

bismo uštedeli vreme, slažem se sa većim delom onoga što je rekla koleginica Radeta, to je više-manje nesporno. Samo bih apostrofirao ono što smo i u načelnoj raspravi već rekli, s jedne strane imamo konkretne izjave da Vlada treba da bude manja i najave i obećanja da će Vlada da bude manja. Vlada nije manja, nego svaka nova, SNS Vlada, je uvek bar za jedan ili dva resora veća ili bar za jednog ili dva ministra veća.To naravno nije presudno, a i sam sam rekao da nemam ništa protiv uvođenja ministarstva za ekologiju, možda je to moglo da se uradi i ranije, i podržavamo i ovu naknadnu pamet da se ipak to realizuje.Što se tiče ministarstva za evropske integracije smo protiv, i to ne samo zbog našeg evroskepticizma, već prosto zbog toga što smatramo da i, s obzirom na sadašnji stupanj pregovora o pristupu Srbije EU, i s obzirom na stanje u samoj EU, i s obzirom na taj, ovde više puta ispoljeni, skepticizam ili bar vrlo skroman entuzijazam, barem onih govornika kolega iz redova SNS u pogledu evropskih integracija.Konačno, i najvažnije, s obzirom na podeljenost srpske javnosti, srpskog javnog mnjenja po tom pitanju, mislim da je besmisleno voditi ministarstvo za evropske integracije i podizati kancelariju na rang ministarstva. To je posebno nezgodno u ovom trenutku, i inače neke zemlje koje su postale članice EU su to imale, neke nisu imale, pa su ušle u EU i bez tog posebnog ministarstva. Generalno ozbiljnost jedne države se vidi po tome što ne menja svaki čas taj spisak, odnosno ministara i resora i to stabilne zemlje i stabilne demokratije više-manje imaju tako.Posebno je asimetričan status u kome se sada vodi Kosovo i Metohija, teško se može braniti, pogotovo od vlasti vladajuće većine koja bar deklarativno kaže da se ne odustaje i ne odriče KiM. U tom U tom smislu, smatramo da prvo treba usvojiti ovaj naš amandman, ne treba da se uvodi to novo ministarstvo za evrointegracije, a posebno, to ćemo obrazložiti u narednim amandmanima, kada je reč o pravljenju ove disproporcije između statusa Kancelarije za KiM i novo uspostavljenog ministarstva za evropske integracije. Hvala.

stranke i kolegom Đorđem, iako bih hteo od srca da budem u situaciji da podržim neki njihov predloga. Kolega Martinović je u subotu održao jedan kraći čas Vojislavu Šešelju gde mu je objasnio zbog čega treba

kolegi koji je posle demonstrativno napustio ovu sednicu, valjda nije mogao da shvati ono što je trenutno realnost.Što se tiče primedbe da je broj ministarstava veliki u predlogu ovog zakona, ja imam sasvim suprotno mišljenje, čak mislim da je mali i da je trebalo imati mnogo više ministarstava.(Poslanici

da nema potrebe da se uzbuđujete zbog toga koliki je broj predloženih ministarstava, jer će to biti otežavajuća okolnost onima koji su predložili to i njihova vrednost, odnosno kvalitet rada će se ceniti prema realizaciji postavljenih ciljeva, a ne prema broju ministarstava. **Maja Gojković** Hvala.Vladimir Orlić. Hvala lepo.Mada mislim da je moglo i po osnovu prava na repliku, ali može i ovako.Dakle, naravno, pozivam da se ne prihvate ovi amandmani koji pozivaju da se obriše član 1. i da jesam saglasan sa mišljenjem predlagača da nam ovakav jedan član treba.Pošto je bilo ovde poziva da se napravi razlika između različitih obrazloženja argumenata od različitih predlagača ovih amandmana na član 1, ja tu razliku pravim. Vrlo jasno pravim razliku između onih koji su predložili manje, pa predložili više, već navikli da sami sebi skaču u usta i onih koji se pozivaju na Ustav i zakone, a videli smo tačno, kolega Stojmiroviću, koliko se ne razumeju ni u jedno ni u drugo. Videlo se to u subotu tokom one rasprave i onog demonstrativnog napuštanja velikog skupa.Dakle, potpuno je bespredmetno pričati na temu da neko hoće da ospori broj ministarstava uz argument - biće ih ovako više nego što je bilo, a onda sam predloži da se uvede novo ministarstvo. Da li je jedan od predlagača ovog amandmana potpisao amandman kojim se podržava uvođenje novog ministarstva? Ako jeste, a biće da jeste, videli smo to svi ovde.Da ne trošimo vreme na zaludne priče. Nama se ovde zaista radi, mi bismo da raspravljamo o stvarima koje su za državu bitne i koje ovom društvu zaista trebaju. U to da spadaju i predloženo novo ministarstvo koje će baviti zaštitom životne sredine i novo ministarstvo koje će se, dakle, na tom nivou, nivou ministarstva, baviti pitanjima evropskih integracija.Ono što smo mi radili do sada na način i u formi koju smo imali do sada bilo je u skladu sa potrebama onih poslova koje smo do sada i obavljali.Danas kada imamo 10 otvorenih pregovaračkih poglavlja, kada imamo dva privremeno zatvorena, kada su nova poglavlja spremna, mislim da tri samo čekaju na odgovarajuću saglasnost naših partnera iz EU.Što se Srbije tiče, Srbija je potpuno spremna, dobija se nova dinamika, zamajac u ovim poslovima i to zaista treba da radi neki nivo koji odgovara nivou ministarstva.Tako da, i ovaj član 1, a i sve ostalo, naravno, treba da ostane, a što se tiče volje većine nek se niko ne brine unapred. Volja većine, ako je nisu čuli, možda je nisu čuli oni koji pa počesto u sali nisu, biće jasno prikazana u Danu za glasanje i budite sigurni, volja većine biće snažno za ove predloge. Hvala lepo.

**Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, hoćete li gospodine Šaroviću sesti da ja mogu da …Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne mogu da prihvatim amandman koji je obrazlagao dobitnik lutrije, nije kupovao, ali je dobio, iz prostog razloga što je govorio o Ministarstvu za evropske integracije kao nepotrebnom. Čovek je zaboravio ko mu je šef stranke,

Parafirali su SSP itd.Za mene je neprihvatljivo da dobitnik lutrije, koji je dobio očigledno amneziju da je dobio na lutriji, predloži ovakav amandman i ja za njega neću glasati. Hvala.

koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu po tekućoj tački dnevnog reda, ako je njegovoj poslaničkoj grupi preostalo vremena za pretres.Vi ste ovde uveli praksu da kada ne želite da čujete drugačije mišljenje i kada smatrate da poslanici po osnovu javljanja za povredu Poslovnika zloupotrebe to, oduzmete dva minuta poslaničkoj grupi i to ste izgovorili sada, da oduzimate dva minuta poslaničkoj grupi.Poslovnik vam ne daje pravo da oduzmete dva minuta, nego vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo. Narodni poslanik je to pravo, ako svo vreme računate, koristio 41 sekundu malopre, tako da ne možete da oduzmete dva minuta nego 41 sekundu, ako već koristite ovo pravo iz člana 103. Poslovnika. Hvala. Zahvaljujem.Niste u pravu i zloupotrebljavate takođe Poslovnik da bi izrekli ….Glasaće se, naravno da će se glasati. To je jedino demokratski kako se ocenjuje nečiji rad. Ne ocenjuje se na ulici naravno.(Zoran dobacivati. Na ivici ste da vama dam prvi put kaznu zbog nepoštovanja parlamenta.Mogu li da završim? Dajući političku ocenu da ja neću da čujem suprotno mišljenje. Suprotno mišljenje baš nisam nikakvo ni čula. Povreda Poslovnika nije nikakvo suprotno mišljenje, jer ako se iznosi u okviru povrede Poslovnika suprotno mišljenje, onda je već, sami ste rekli, to zloupotreba Poslovnika. Zloupotreba Poslovnika se odnosi isključivo, odnosno povreda Poslovnika na poštovanje ili nepoštovanje procedure propisane samim Poslovnikom.(Marko

koji kaže – predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu, saziva sednice, predsedava njima i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom. Predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika. To je ono što je ključno. Vi to, gospođo Gojković, niste uradili i prekršili ste član 103. i član 104. Poslovnika Narodne skupštine.Ja sam se maločas javio nakon što ste gospodin Stojmirović uvredljivo izrazio o poslaničkoj grupi SRS. Javio sam se, naveo sam član Poslovnika na osnovu koga se javljam, citirao njegove odredbe. Vi ste me prekinuli, rekli da nemam pravo na repliku, oduzeli dva minuta od poslaničke grupe SRS, iako ni približno toliko nisam potrošio, a kao osnov naveli član 103. stav 7.Član 103. stav 7. kaže da predsednik Narodne skupštine je dužan da narodnom poslaniku koji se ne pridržava odredaba iz st. 1,2,4,6 ovog člana ili na drugi očigledan način zloupotrebljava prava predviđena ovim članom izrekne određene mere.Stav 1. kaže – da narodni poslanik ima pravo da ukaže na povredu postupanja. Ja sam ukazao.

Naveo sam član. Stav 6. kaže – ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena može zahtevati da se o tome izjasni Skupština u danu za glasanje. To pravo mi niste ni omogućili, samim tim ga nisam mogao ni prekršiti.

koje su pre vas iskoristio Marko Đurišić, a i vi neposredno pre toga. To su član 103. i 104. izmislili ste da sam se pozvala na nekakav član i stav 7, ja sam se pozvala na 104. stav 3, kao i vi, ali ga niste pročitali do kraja.Neću

oni koji koriste to. Vi dolazite češće na sednice pa bi znali šta je i kakve hvala na podršci. Hvala što ste građanima saopštili da dolazite kada vi to hoćete. Molim da uđe u zapisnik sve što poslanici dobacuju da bi videli kako izgledaju sednice iz perspektive nekoga ko vodi ove sednice i kako se poslanici ponašaju.Reč

je u tome da mi ovde sedimo u odborima za koje mislimo da smo kompetentni i to uopšte ne znači da se slažemo sa nazivom tog odbora. Kolege radikali, nadam se da mi neće zameriti, su aktivni učesnici, članovi raznih odbora, od evropskih integracija, čak i delegacija

takođe koristila vrlo često tu priliku. Dakle, to što je neko član nekog odbora, ne može da bude diskvalifikacija.Drugo, nisam hteo po Poslovniku, ali molio bih vas i apelovao da u buduće intervenišete kada se bilo koji nadimci, eufemizmi koriste za označavanje bilo koga. Znate to i mi možemo, više ili manje pametno, glupo ili duhovito, ali to nas nigde neće odvesti. Mi smo slušali i prošli put smo imali razne nadimke od tuta Bugarina, Vlaha, ovako i onako. Dakle,

za one malobrojne koji nas slušaju, o onome što se ovde kaže, samo bih odgovorio na primedbu, to je ono što je suvislo, da li imam protiv, što se predlaže ukidanje jednog i da se uvodi neko drugo? Ne, naš stav je i da budemo precizni oko toga, mi predlažemo da se ne uvede novo ministarstvo, da se ne podiže Kancelarija

i Kancelarija za Kosovo i Metohiju u rang ministarstva. O tome se radi.Prešao sam dva minuta, vi mi dajete više vremena, ali neću dalje da ga trošim. Samo da se razjasnimo zbog kolega koje oko toga imaju neku nedoumicu. Nije protivno biti politički i logički protiv uvođenja jednog novog ministarstva i istovremeno se zalagati da ako se već ono usvoji, da se usvoji i neko drugo.Dakle, smatramo da je najblaže rečeno potrebno imati paralelizam iako mi ne verujemo u taj paralelizam. Mi ne verujemo da je moguće istovremeno ka EU i braniti Kosovo i Metohiju. Nažalost politika ove vlasti to pokazuje da nije moguće. Hajde za utehu, i politika prethodne Vlade je to pokazivala iako su oni takođe govorili o tome kako napreduju na evropskom putu i brane Kosovo. Prosto nije moguće. Imamo ovde gomilu izjava važnih evropskih čelnika koji kažu – na kraju puta Srbija mora priznati Kosovo. To nije rekao neki avanturista, to su rekli važni čelnici EU, najvažnijih zemalja EU, od Martina Šulca, da ne govorim ko je Martin Šulc, Ulrike Lunaček i mnogi, mnogi drugi. Na kraju izlaganja ću to i dokumentovati.Dakle, prosto to nije moguće. Ako već idemo tim putem, tog paralizma, onda, molim vas, izjednačite i zadržimo isti rang i status Kancelarije za evropske integracije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ili ih spustite ili ih zajednički dignite. To je logika i to je smisao ovog našeg predloga.Što se tiče primedbi koje smo čuli na prošlom na prošlom zasedanju, znate možemo seliti bilo koga, bilo gde. Čuli smo da je gospodin Marko Đurić bio hiljadu puta, ne znam koliko, na Kosovu i Metohiji, pa bio je, a možda je bolje da nije bio. Posle svakog boravka rekao bih, ingerencije države Srbije na Kosovu i Metohiji se smanjuju. Podsetio bih na Briselski sporazum, na stavke Briselskog sporazuma i na činjenicu i time završavam.Činjenica, do stupanja u mandat ove vlasti, dakle vaše Vlade, Albanci iz južne Mitrovice nisu mogli da dođu u severnu Mitrovicu nenajavljeno, a vrlo često uopšte. Sada, posle pet godina ove vlasti, Srbi ne mogu na Kosovo i Metohiju, ne mogu da pređu administrativni prelaz na KiM bez dozvole prištinskih vlasti. To je između ostalog. Šta je sa bezbednosnim strukturama? Šta je sa pravosudnim sistemom na Kosovu i Metohiji? Sve je to ukinuto draga gospodo i na to smo se obavezali Briselskim sporazumom koji imam ovde za one, pošto javnost to nije mogla da čuje, niti u ovoj sali, u ovom domu, a pogotovo ne u javnosti i medijima da pročita, nego samo međusobne diskvalifikacije, klevete i uvrede.Možemo i mi na taj način, ali želimo između ostalog da očuvamo, koliko je to moguće i nadam se da u tome imamo saveznika u vama ili bi bar trebalo da imamo, koliko-toliko dostojanstvo ovog doma da raspravljamo čak i kada se ne slažemo, da iznosimo argumente. Kolega je izneo neke argumente, rekao je da je naš stav nelogičan, da predlažemo uvođenje novog ministarstva, ukidanje drugog. Ja sam objasnio i pokušao da objasnim zašto mislim da nije.Na kraju krajeva, ne mislim da je smak sveta imati 19 resora ili ministarstava, daleko od toga, po ugledu na Francusku koja ima 19, ali Mađarska ima ali Mađarska ima osam. Ne znači da je sada Mađarska duplo efikasnija država od Srbije, ali mislim da je vrlo važno da vidimo da ima i drugačije prakse.U tom smislu, završavam. Nadam se da ćemo u nastavku moći da suočim argumente i po drugim pitanjima. Ali, razmislite o tome da države Srbije na Kosovu danas ima mnogo manje nego pre pet godina i to je vrlo konkretno i vidljivo ovoj vlasti, pored nekih drugih. Hvala. Kada pređete dva minuta, vi prelazite na vreme ovlašćenog, ja ne prekidam poslanike, ako to sami ne traže.Redom ću čitati kako se ko prijavljivao.Reč Poštovana predsednice, kolege, dame i gospodo, predlažem da se odbije amandman Đorđa Vukadinovića.Na početku ovog izlaganja odmah ću reći da SPO podržava izmene i dopune Zakona o ministarstvima. Za nas je važno što će Srbija dobiti novo ministarstvo za evropske integracije. Time šaljemo poruku gde vidimo Srbiju u budućnosti, pokazujemo jasno opredeljenje da ćemo se zalagati za usvajanje evropskih vrednosti, da želimo da budemo deo velike evropske porodice koja će nam pružiti šansu da kroz partnerski odnos, dakle, u saradnji sa Nemačkom, Francuskom, Italijom i da ne nabrajam dalje, branimo naše interese.Uostalom, interese.Uostalom, ekonomski jaka Srbija biće u stanju da se zaštiti od političkih aspiracija na Balkanu koje nas ugrožavaju. Najbolji odnosi sa velikim silama, Nemačkom na primer, daju nam mogućnost da budemo respektabilan politički i ekonomski faktor. Zbog toga, predlog da se oformi novo ministarstvo za evropske integracije ima podršku SPO.Uostalom, mi se za to decenijama zalažemo i zbog borbe za Srbiju, na zapadu platili smo veliku političku cenu. Oporavak naše privrede, srpskog sela, borbe protiv siromaštva, bele kuge, prioriteti su naše države, a ne vidimo bolji način za rešavanje tih problema od koncepta koji je ponuđen u evropskoj agendi. Smatramo da su zadaci i poslovi novog ministarstva za evropske integracije od posebnog značaja za budućnost Srbije, pa je zato potpuno opravdano i celishodno da se ovakvo ministarstvo formira. Iskustva zemalja koje su novopridružene članice EU pokazuje da je model obrazovanja posebnog ministarstva za evropske integracije najbolji i najefikasniji. Poruka koju Srbija šalje formiranjem ovakvog ministarstva za nas je veoma važna i predstavlja potvrdu opravdanosti naše višedecenijske borbe.Srpski borbe.Srpski pokret obnove stoga pozdravlja to što su poslovi koji se odnose na evropske integracije podignuti na najviši organizacioni i funkcionalni nivo u državnoj upravi, na nivo ministarstva.Još jednom ću ponoviti da će SPO u danu za glasanje podržati izmene i dopune Zakona o ministarstvima. Hvala.

ovom osnovu, ali vi ste u međuvremenu dozvolili da govore narodni poslanici, iako Poslovnik ima prednost, a uverena sam da vi sa vašim višedecenijskim parlamentarnim iskustvom priznajete narodnim poslanicima pravo da podnose amandmane i da o amandmanima i ne verujem da delite mišljenje vašeg kolege koji je malopre izgovorio da su naši amandmani i naša rasprava o amandmanima gubljenje vremena.Zaista vremena.Zaista sam sklona da poverujem da vi to niste čuli, jer da jeste, čini mi se da biste reagovali, a ako ne biste onda je to zaista ozbiljan problem. To što neko ima skupštinsku većinu i misli da u datom momentu može sve, ne može da se ponaša i niko nema pravo da se ponaša na način da poslanicima koji su opozicioni poslanici pokušava da zabrani da rade svoj posao. Samo ponašanje po ovom izuzetno restriktivnom Poslovniku dovoljno sprečava narodne poslanike da rade posao za koji zapravo jesmo ovde, ali onda ako još neko ko je deo vlasti, poslanik vladajuće koalicije, kaže da je rasprava o amandmanima gubljenje vremena, onda je to zaista grubo kršenje dostojanstva Narodne skupštine.Najlepše vas molim da ubuduće slušate šta bilo ko od nas kaže da biste mogli na vreme da reagujete, ukoliko ne delite mišljenje kolege koji smatra da su amandmani gubljenje vremena. Hvala. Ne delim mišljenje kolege da je podnošenje amandmana gubljenje vremena.Reč Smatram da ne treba prihvatiti amandman koji predviđa brisanje člana 1. jer, kao član Odbora za evrointegracije, upoznata sam potpuno sa procesom pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koliko je to koliko je to zapravo tehnički zahtevan proces, složen i verujem da će osnivanje ministarstva za evrointegracije samo doprineti mnogo efikasnijem radu, posebno u situaciji kada smo do sada otvorili deset poglavlja i kada nam predstoji otvaranje novih poglavlja. Otvaranje poglavlja znači zaista ozbiljne reforme našeg društva i praćenje implementacije onoga što smo mi ovde usvojili. To ne iziskuje nikakva finansijska sredstva jer Kancelarija za evrointegracije svakako prelazi u ministarstvo.Što se tiče zanemarivanja interesa građana, koje je neko pomenuo u amandmanu, samo želim da kažem da je Srbija u prethodnih 15 godina dobila iz EU fondova tri milijarde evra bespovratnih sredstava, da je nedavno ministarka Joksimović potpisala potpisala sa Johanesom Hanom da Srbija dobije iz IPA fondova, to su bespovratna sredstva iz pretpristupnih fondova EU, 95 miliona evra. Ovaj paket je zapravo podrška o osnivanju malih i srednjih preduzeća, ali i lokalnim samoupravama, što svakako utiče na regionalni razvoj. Građani na ovaj način mogu da osete konkretne benefite od pristupanja Srbije Evropskoj uniji, tako da se zaista ne slažem sa tim da se zanemaruju interesi građana. Naš cilj je svakako uvođenje evropskih standarda u svim oblastima i stvaranje jednog stabilnog poslovnog ambijenta, a poruka koju mi šaljemo otvaranjem poglavlja, šaljemo je zapravo stranim investitorima koji

ministarstva za evrointegracije veoma značajno jer šalje nedvosmislenu poruku ne samo o značaju procesa evrointegracija za našu zemlju, već ukazuju na jasno spoljnopolitičko opredeljenje Vlade Srbije, a to je svakako članstvo Srbije u Evropskoj uniji. **Stefana Miladinović** Hvala, uvažena predsednice.Kada je u pitanju predlog naših kolega da se briše kolega da se briše predlog uvođenja novog ministarstva, ministarstva za evrointegracije, želim da kažem da mi je prvo zadovoljstvo što vodimo jednu izuzetno dobru raspravu i ovo je izuzetno važno političko pitanje. Pred nama jesu ozbiljne reforme kada su u pitanju evrointegracije. Jako puno posla je pred nama. Mi smo u proteklom periodu otvorili deset dva od tih deset privremeno i zatvorili. Verujem da formiranje ovog ministarstva može umnogome doprineti da se jedan od ključnih spoljnopolitičkih ciljeva Vlade Republike Srbije, a to jesu evrointegracije, efikasnije realizuje. Zaista verujem da mehanizam samog ministarstva može umnogome doprineti da efikasnije radimo u budućnosti. Hvala. **Maja Gojković** bih da kažem nekoliko reči o ovom ministarstvu za evropske integracije koje se predlaže za ovu buduću Vladu. Jako je interesantno da je ovo ministarstvo predloženo u državi u kojoj je, čini se, verzija evrointegracija koja postoji dobila neku potpuno neverovatnu i novu formu, novi oblik.Da bi ovo ministarstvo imalo smisla neophodno je da evrointegracije dovedu zemlju ili teku na onaj način da bi zemlju dovele u ono stanje ili u onaj oblik ili u onu vrstu uređenja koja postoji u zemljama koje već jesu u Evropskoj uniji, pogotovo zemlje koje su dugo u Evropskoj

tome.Međutim, ovde su se izgleda evrointegracije izvrnule u svoju suprotnost. Umesto da pripremaju zemlju da bude jednog dana u ovde su se evrointegracije pretvorile u proces koji pripremaju zemlju da bude nešto potpuno suprotno onome što danas postoji u Daću vam nekoliko primera za to. Hteo bih da o tome diskutujem u svetlu ovlašćenja ili ingerencija koje ima ili koje bi moglo da ima ministarstvo za evrointegracije.Glava 23. kojom se uređuje vladavina prava, pravosuđe i korupcija u procesu evrointegracija je glava kojom bi trebalo da se reguliše, recimo, slučaj kao što je Savamala. Da podsetim građane koji možda nisu još uvek čuli za to, Savamala je slučaj jedan u kome je bespravno, protivno principima vladavine prava porušen jedan deo grada na nepravan način. To je bilo pre više od godinu dana, gospodine Krasiću. Ako se to ponovo desi u ovoj državi, da li će ministarstvo… **Maja Gojković** Poslaniče Vukadinoviću, vama se obraćam, vi odobravate sada ovo izlaženje iz amandmana u potpunosti i pričanje o ko zna čemu?

Ja sam tu apsolutno nemoćna. Ja mogu samo da uživam u svemu što se dešava ovde.Poslaniče, vratite se na temu ili, ako se iscrpili sve što znate o ovom amandmanu, da mi dozvolite da idem dalje, a sačuvajte dragoceno vreme za nešto drugo.

Puna je lista – Marijan Rističević, Vladimir Orlić, Aleksandar Marković, Jelena Žarić Kovačević, Đorđe Vukadinović i sada su blokirali mogućnost da vam vratim mikrofon.

možete da čujete argumentaciju, da biste procenili da li govorim u skladu sa temom ili ne?Evo, da ponovim argumentaciju. Ako se u ovoj državi ponovo desi slučaj kao što je Savamala, gde je u toku jedne noći bespravno i neovlašćeno porušen deo grada, što ni u jednoj evropskoj zemlji, članici Evropske unije, nije moguće da prođe bez posledica, kakva će ovlašćenja imati ministar i ministarstvo evrointegracija za takav slučaj? To je, recimo, jedno pitanje.Drugo Gojković** Poslaniče, moram da vas prekinem, ne samo zbog vas, nego i zbog drugih poslanika ovde.Ako hoćete da pretvorimo ovaj parlament u priču o svemu i svačemu, ne mislim na ovo što vi hoćete, uopšte nisam uzbuđena zbog spominjanja niti Šilerove, kako dobacuju, rušenja zgrade u Šilerovoj, to dobacuju poslanici s desne strane, niti ovoga što govorite vi, sa leve strane. Uopšte me to ne dotiče.

imam molbe da ne izričem kazne, ali jedino rečnik kazni se ovde savršeno razume i kad se oduzme od plate, onda poslanici žele da raspravljaju po amandmanima, a kada ih lepo zamolim, rečnikom molbe, onda ne. I to je to je istina o radu parlamenta u Srbiji.(Posle

Izvolite, Dušan Pavlović. Kažite mi predsednice, molim vas, koliko vremena nam je ostalo od ove opšte diskusije? **Maja Gojković** Sve vam je vraćeno, ako je stvarno najvažnija stvar na svetu to, onda da se bavimo samo vremenom, automatski se vraća. Ne mogu da vam objasnim da ja ne oduzimam vreme ni ne dodajem. nije vreme toliko važno, ne bi ga vi toliko često prekidali.Dakle, da objasnim još jedanput, govorim o ministarstvu za evrointegracije koje se predlaže ovde u članu 1. Pretpostavljam da će ovlašćenja ministarstva evrointegracija biti evrointegracije, ne znam šta bi drugo bile. Jedna od tema evrointegracija su vladavina prava, pravosuđe i korupcija, to je glava 23.Vladavina prava, da vas odmah obavestim, podrazumeva takođe i svojinske odnose, tj. ako negde piše da je svojina da imam, da posedujem neku svojinu, država bi trebalo da štiti mene od bilo koga ko hoće da je otuđi od mene ili da je uništi. Evo, sad da iz ovoga pređem na primer koji sam malopre hteo da pomenem.Sećate se svi da je pre više od godinu dana jedan deo Beograda bez ikakvih zakonskih ovlašćenja porušen u sred noći i da za to još uvek nemamo nikakvo sudsko razrešenje. Iako je bivši premijer samo govorio kako je to nešto što je nedopustivo i kako je to nešto što bi moralo sudski da se sankcioniše.Dakle, moje pitanje sada, ako se tako nešto desi ponovo u budućnosti, ne daj Bože, ali ako se desi, hoće li ministarstvo za evrointegracije imati bilo kakva ovlašćenja da pokrene postupak ili inicira postupak ili inicira bilo kakvu istragu, postavi komisiju ili bilo šta što bi dovelo do razrešenja ovakvog nemilog događaja? Hoće li ministarstvo evrointegracija, drugim rečima, da štiti svojinska prava što je sastavni deo procesa evrointegracija? Evo, toliko o tome. Nadam se da nije mnogo bilo strašno.Ima još primera inače. Recimo, u ovu glavu 23, u oblast reforme pravosuđa takođe spada i izbor sudija i državnih tužilaca. Da li znate kako se oni danas biraju? Biraju se tako što postoje nekakva lista, nekakvi pravilnici koji obavezuje tela koja nama predlažu biranje ovih važnih državnih službenika, a onda ta tela Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva napravi svoju listu sudija potpuno suprotno onome kako ti pravilnici nalažu. Dakle, biraju se sudije po nekim kriterijumima koji su potpuno netransparentni.Moje sledeće pitanje je u vezi ministarstva za evrointegracije. Ako se, ne daj Bože, to desi još jedanput u bližoj ili daljoj budućnosti, hoće li ministarstvo za evrointegracije imati bilo kakva ovlašćenja da spreči takav izbor sudija i tužilaca, ili da ga vrati na reviziju, jer ako neće imati ta ovlašćenja, kako suflira gospodin Krasić, onda ono baš i nema puno smisla. Šta će nam ministarstvo za evrointegracije ako će ono da sklapa oči ili da okreće glavu od izbora sudija koje nije u skladu sa evropskim standardima.Daću vam još dva primera ako mogu, veoma kratka. U glavi 10. i glavi 23. takođe postoji nešto što se zove slobodni mediji. će stanje u kakvom su danas mediji u ovoj državi, a to je stanje u kome najvažniji medij, najveći medij, ne raspravljaju skoro o nijednom pitanju

Dužni ste da govorite po stavu 1. samo o tački dnevnog reda. Tačka dnevnog reda glasi – član 1. Predloga zakona - briše se.Iz vaše diskusije se vidi da vi ne želite da govorite zašto da se izbrišu predviđena ministarstva

li mogu da postavim jedno pitanje?Ako će ministarstvo za evrointegracije, koje se pravi i ubuduće tolerisati ovakvu restrikciju medijskih sloboda u zemlji u kojoj je ono ministarstvo, čemu je onda smisao ministarstva za evrointegracije. Pa, evo pominjem ministarstvo za evrointegracije šest puta… **Maja Gojković** Nemamo još ministarstvo za evrointegracije, nemamo nikoga ko bi u ovom trenutku mogao da vam odgovori na to pitanje. Zapamtite pitanje, kada budemo imali to ministarstvo, za sada podržavate amandman koji treba da briše mogućnost da ga dobijemo.Hvala vam lepo, moram da vas prekinem, jer ne želite, a po članu 106. stav 1. da govorite o tački dnevnog reda. Zahvaljujem.Reč Hteo bih da podržim ovaj amandman kolege Vukadinovića, jer je on potpuno razložan. Dakle, uvoditi nova ministarstva za evrointegracije, dakle, šaljete neku poruku. Do sada smo imali nivo odnosa sa EU preko Kancelarije za saradnju za evropske integracije koja je vodila koja i dan danas vodi uglavnom tehničke stvari u vezi pripremanja Srbije za pregovarački proces po pojedinim poglavljima.Podizanjem odnosa na nivo ministarstva vi šaljete određenu poruku. Dakle, Srbiji je važno da organizuje ovaj posao preko ministarstva što u prevodu može da se tumači na sledeći način. Vodeće članice EU poput Nemačke, Francuske i Italije i drugih su odmah posle proglašenja nezavisnosti Kosova priznale Kosovo, a iz tih vodećih zemalja EU stižu svakodnevno poruke da Srbija na putu evropskih integracija kada bude došla do kraja tog pregovaračkog procesa će morati da prizna i samu nezavisnost Kosova.Zvanična vlast u Srbiji odbacuje takve predloge i govori da joj je do Kosova veoma stalo, da će učiniti sve da Kosovo nikada ne postane nezavisno, ali joj je važnije da se prikloni vodećim članicama EU koje su već priznale Kosovo i koje govore da će morati to Srbija da uradi, pa podižu nivo odnosa sa EU na nivo ministarstva, nego sa druge strane da podignu svoju operativnost u smislu sprovođenja politike prema Kosovu i Metohiji na nivo ministarstva.Izvinite to nije logično. Ako sa jedne strane govorite da vam je važno državna celovitost, da hoćete sve da učinite da sačuvate južnu Pokrajinu u sastavu Srbije, da ćete učiniti sve da pomognete narod na Kosovu i Metohiji, onda je valjda logično ako ste već napravili, ako želite da napravite ministarstvo za evropske integracije, da to uradite i sa ministarstvom za Kosovo i Metohiju, kako je to nekada bilo u nekim normalnim vladama koje su vladale ovom državom.Sa treće strane nema nikakve logike barem u današnjem aktuelnom političkom trenutku da formirate ministarstvo za evropske integracije u trenutku kada je Evropa i sama suočena sa svojom budućnošću i da se apsolutno ne zna u kom će pravcu to

i sa rastućim evropskepcitizmom u svim zemljama članicama EU, vrlo je logično izvesno očekivati da će doći do dezintegracije EU, nego što će biti nekog kohezionog faktora i mogućeg jačanja EU.Na EU.Na kraju krajeva, najave zvaničnika EU, da niko neće biti primljen u EU pre 2025. godine i najave pomenutih zvaničnika da ćemo biti uslovljeni sa priznavanjem nezavisnosti dela naše teritorije su valjda dovoljni razlozi da se nivo odnosa Srbije i srpske Vlade i srpske politike ne podiže na nivo ministarstva. Ono što treba da radimo, da razvijamo dobre evropske odnose, ali nikako da šaljemo poruku da nam je važnije da se priklonimo stavovima vodećih članica EU koje vode Kosovo ka nezavisnosti, nego da pravimo priču u kojoj će Srbija izgubiti deo južne Pokrajine. **Maja **Aleksandar Marković** Zahvaljujem predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću biti izuzetno kratak. Kratak zato što zbog ograničenog vremena naše poslaničke grupe, ali i zbog toga što smatram da ovakvi amandmani uopšte ne zaslužuju dugačku i jako iscrpnu raspravu.Naravno, predlažem da se prihvate ovi amandmani, ovi amandmani u tekstu, ponavljam, zbog građana – briše se, dakle vrlo kreativni amandmani.Sasvim je jasno i iz rasprave smo svi to mogli da zaključimo da ovde uopšte nije u pitanju želja predlagača ovih amandmana da nešto dopune, da poboljšaju zakon, već je u pitanju pokušaj da se ispišu redom amandmani – briše se, ne bi li se na taj način stvorilo neko vreme, odnosno ne bi li dobili po dva minuta da ponovo po ko zna koji put u nedogled ponove iste otrcane fraze, šta smo sve malopre slušali i Savamalu i ko zna šta još drugo.Dakle, mene to ne čudi, s obzirom da je njihov jedini zajednički imenitelj mržnja prema Aleksandru Vučiću, koji non-stop ispoljavaju i na svakom mestu, potpuno bezuspešno.Iz svih tih razloga, predlažem da odbijemo ovaj i sve ostale amandmane u tekstu – briše se.Zahvaljujem. **Jelena Žarić Kovačević** Zahvaljujem predsedavajuća.Ja ću takođe biti kratka, a prosto sam samo htela i osetila potrebu da progovorim i ja o ovom ministarstvu za evropske integracije, jer bih samo dala podršku kolegama koji su diskutovali pozitivno za uvođenje tog ministarstva.Kako je pristupanje Srbije EU jako važno i otvaranje poglavlja i zatvaranje tih poglavlja i rad, a na kraju krajeva na nekim stvarima koje se sada možda po prvi put stavljaju pred Republiku Srbiju, a u tesnoj vezi su sa evrointegracijama, smatram da je potrebno i apsolutno opravdano uvođenje ministarstva za evropske integracije.Ministarstvo za evropske integracije obavljaće poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove i ja iz Predloga ovog zakona ne bih ponavljala koji su ti poslovi, sve taksativno navedeni, a koji će regulisati ovu oblast.Dakle, smatram da amandman koji predlaže brisanje člana kojim bi se ovo ministarstvo ukinulo, odnosno koje se odnosi na to da ovo ministarstvo ne postoji, smatram da ne treba prihvatiti, jer pre svega, želimo brži i bolji razvoj Srbije na putu pridruživanja EU, a to je jedan od strateških ciljeva. Hvala.

Ja i dalje insistiram da ne prihvatimo ovaj amandman, posebno u vezi brisanja člana čime pojedini poslanici, gospođo Radeta, strpite se malo, nemojte dobacivati, ja vama nikada nisam dobacivao, ne govorim u vezi vaše poslaničke grupe, govorim o licemerstvu, određene poslaničke grupe koja je zaboravila 2005. godinu, zaboravila Oli Rena, zaboravila ono – izvodljivo je, dakle u vreme Vlade Vojislava Koštunice, gde su preko te stranke došli u Narodnu skupštinu na izborima, što je legitimno, određeni narodni poslanici, zaboravili su deo svoje prošlosti koji govori o njihovom uspehu na tom putu ka evropskim integracijama.Šefovi pojedinih stranaka ili pokreta, a za stranku ne mogu da skupe 10.000 potpisa, a danas su kategorički protiv protiv evropskih integracija, a tada su bili za. Sada su protiv toga da postoji ministarstvo za evropske integracije i sve najgore govore o EU, ali kada su oni vršili vlast, onda su govorili sve najbolje o EU.Tako ću EU.Tako ću navesti primer, nisu oni ulazili u Odbor za evropske integracije, kada su bili vlast, samo iz znatiželje, ali ajde sa tim mogu i da se složim, ali ako neko ode na mesto ambasadora u Rim, da li je on otišao na mesto ambasadora u Rim iz znatiželje ili je to bila njegova želja da za vreme vlasti svoje partije vidi Rim, platu od 5.000 evra i gle slučaja, kada su izgubili vlast, više nije bio aktuelan Rim, sada im je aktuelan Krim. Krim. Ona plata od 5.000 evra nikada nije vraćena.Zaboravili su i parafiranje 2007. SSP sporazuma, a u tom SSP sporazumu piše da je strancima dozvoljeno i pre nego što uđemo u EU, što je neviđeno u svim zemljama koje su pristupale EU, da i pre pristupanja se dozvoli prodaja nekretnina, a time i zemljište strancima. To je parafirala vlast Vojislava Koštunice i danas mnogi koji pomoću njegove stranke ili nastavka njegove stranke ili od onoga što je ostalo od njegove stranke, a ovde su u Skupštini, zaboravljaju taj detalj.Druga poslanička grupa ima protiv evropskih integracija i po njima nema dovoljno vladavine prava. Vladavina prava podrazumeva i ne pritisak na sud i tužilaštvo, što on permanentno vrši spominjući neku Savamalu, a ja sam to za razliku od njih, lepo postavio pitanje za Inđiju i devet srušenih zgrada i divlju gradnju i dobio odgovor da to od 2007. godine čuči u tužilaštvu za organizovani kriminal i da ništa nije pokrenuto i ne pada mi na pamet da vršim pritisak na pravosuđe koje su oni koje su oni reformisali 2009. godine, koliko se ja sećam.Na kraju, ja verujem zašto je profesor zabrinut za evropske integracije, jer ukoliko uđemo u EU, onda će važiti ista pravila i po pitanju univerzitetskih diploma koje često tako spominju.Naime, profesor koji je sada ovako junački pobegao ispred mene je diplomirao na Soroš univerzitetu u Mađarskoj, koji je Orban ukinuo. Ukoliko se ukinu te diplome, on će biti samo srednjoškolac i dizajnerski tehničar. Hvala. **Maja

Prvo, zato što 72% našeg izvoza ide u zemlje članice EU, zato što najveći procenat investicija imamo iz EU, zato što želimo da živimo u državi u kojoj će vladati standardi kakvi vladaju u zemljama EU, u najrazvijenijim zemljama današnjice.E čuli smo i te glasove koji kažu da Evropa propada, da EU propada i vidimo nekako da se ti ljudi raduju kada se nešto negde iz njihovog ugla loše dešava i kada se navodno Evropa urušava. Gledamo prethodnih meseci, izbori u Evropi su pokazali da je daleko od toga da se Evropska unija urušava, ona jača, ide napred i uveren sam da će i Srbija nastaviti svoje evropske integracije još bržim tempom nego što je to do sada bilo.

lošim stvarima u Evropi, mi želimo Srbiju koja se raduje otvaranju fabrika, koja se raduje otvaranju radnih mesta, koja se raduje povećanju plata i penzija, koja se raduje povećanju standarda, otvaranju novih bulevara, puštanju novih autoputeva, mostova, itd. Takvu Srbiju želimo, jer Srbija koja će tako živeti treba da bude u EU i treba da bude deo zajednice ujedinjenih evropskih naroda. Hvala. **Vladimir Đurić** Hvala.Mi naravno podržavamo evropske integracije. Bili bi jako srećni i zadovoljni kada bi se one istinski sprovodili i kada bi išle mnogo brže, poslužiću se vašim predizbornim sloganom „Brže, jače i osnivanje ministarstva za evropske integracije takođe je okej, ako će to pospešiti evropske integracije i dati im istinski smisao i verujemo da će i zaposleni u tom ministarstvu za evropske integracije isto kao i zaposleni u Ministarstvu za lokalnu samoupravu proći kroz svu onu obuku koju će finansirati, kao što je u Ministarstvu za lokalnu samoupravu finansirao Fond za otvoreno društvo DŽordža Šoroša. Hvala. Zahvaljujem predsedavajuća.Ne znam kako samozvani evropejci zamišljaju opšte procese evropskih integracija, kada se bave nekim pojedinačnim slučajevima iz oblasti pravosuđa i to smatraju za osnovni imperativ vladavine egzaktno rekla šta misli o Poglavlju 23. u svoj izveštaju i kaže da je Srbija mnogo više uradila od onoga što je očekivano, pogotovo kada je to poglavlje u pitanju.Ministarstvo koje se formira i koje će biti zaduženo za evropske integracije, u stvari je jedan od mehanizama koje treba da objedini rad dosadašnjih institucija i organa u procesu evropskih integracija. Ovim objedinjavanjem, je u stvari model koje su koristile i mnoge države koje su uradile na procesu evropskih integracija, kao što su Slovačka, Slovenija, Poljska, Mađarska i kao što vidimo, jako uspešno su sprovele postupak kada govorimo uopšte o poslu evropskih integracija maliciozno je, pogotovo oni koji se zalažu za antievropske integracije, o tome da je Srbija na putu, treba da se meri zajedno sa jednom Engleskom, o tome kako treba da izlazi iz tih procesa. To pokazuje njihovo licemerje, jer onda oni ne bi imali svoju decu koja se školuju u tim zemljama, nego bi ih školovali u Srbiji, ako su baš predstavljeni kao ljudi koji žele da nacionalne interese Srbije zagovaraju ovde u parlamentu Srbije. Hvala. I dalje pozivam da se ne prihvati.Svašta, stvarno svašta, mi čusmo ovde u prethodnih sat vremena sa one strane sale i pre nego što krene da se bilo ko žali kakve će veze imati obrazloženja, neka se priseti malo šta smo sve to čuli i našta mislim kada kažem – svašta. Ovako, nikakve veze sa ovim predlogom zakona i sa nesporno dobrim rešenjima nema.Pod jedan – ono pitanje da li su predstavnici evropskih institucija, kako smo mi čuli malopre rekli tvrdo i insistirali da Srbija mora da prizna neku nezavisnost, tzv. nezavisnost Kosova. Ima tu i neznanja i tendencioznog nastupanja. Ali, ako neko nije razumeo Urlike Lunaček i gospodin Šulc, nastupali su sa pozicije evroposlanik, dakle, ne može neko ko predstavlja jednu poslaničku grupu, iznosi svoj politički stav, da bude zamena za evropske institucije i da sada mi kažemo – mišljenje te gospođe, to je mišljenje evropskih institucija i to mora da bude

zašto bi uopšte postojao bilo kakav dijalog. Ne deluje možda nelogično da bi se o nečemu vodio dijalog, ako je tu sad sve unapred rešeno, kazano i nema više šta da se radi na tu temu.Naravno da nije tako i nije previše teško izvući i zaključak da nije tako, čim taj dijalog postoji. Mora čovek da se trudi da razmišlja, nekima je to ovde izvanrendan napor. Apsolutno ne može mišljenje evroposlanika da se smatra za mišljenje zvaničnih institucija.Pričali smo mi ovde mnogo puta, ukazivali na činjenicu da postoje države članica. Neke države članica po tom pitanju misle jedno, neki misle nešto drugo, ali ono što je naš okvir ni na koji način ne ugrožava suverenitet Srbije.Da, može taj posao da se vodi posle evropskih integracija uspešno, a u isto vreme da se čuva suverenitet. To je pokazala i Vlada formirana 2014. godine i Vlada formirana 2016. godine. To građani vide i razumeju. Ako to ne razume neko ko nije u stanju da prihvati rezultat na nekim izborima, demokratskim izborima i 2014, 2016. i 2017. godine, to je njegov problem, ali stvarno opterećuje i Narodnu skupštinu i naše građane kada tera da njegove isprazne priče mi svaki put dodatno objasnimo. To jeste gubljenje vremena, koliko god se nekome ne sviđa da to čuje, ali dobro nije sporno. Možemo mi da se bavimo tim vremenom.Pitanje nadležnosti, ode mi sad profesor sa univerziteta koji se u sve i svašta razume, ali mu je izgleda jedina tema i sadržaj Savamala, šta god da je na dnevnom redu, sada na temu ministarstva, juče kada smo pričali o poljoprivedi Savamala, pa Savamala, sutra kada budemo pričali o, ne znam, nuklearnom programu biće opet Savamala, pa Savamala, ali nikakve veze to nema sa nadležnostima predloženog ministarstva za evropske integracije. Kakva je to argumentacija? je mogao da pročita sadržaj predloga zakona, da pročita gde su lepo, precizno objašnjen taj planirani delokrug i nadležnosti ministarstva? Da li je to bilo teško? Mislim da to nije bilo teško, neznanje, lenjost, pa sve zajedno i eto kakav je rezultat.Pravosuđe dame i gospodo, da li postoji u uređenoj zemlji za koji neki pričaju da bi želeli da bude urađen. Da li postoje nezavisni organi, da li se ti nezavisni organi time bave ili će sada, zamislite sada ovo, nonses opet, reč je o profesoru sa univerziteta, da će sada neko novoosnovano ministarstvo, ministarstvo za evropske integracije da preuzima nadležnosti drugih ministarstava, pa da ono rešava i umesto nezavisnih organa i nezavisnog pravosuđa, gde je to video, kod koga je to čuo, čemu to uče studente, ako ih tome uči ja ne mogu da razumem.Na temu te vladavine prava bila je u potpunosti na mestu opaska koleginice Tomić. Da li postoji izveštaj Evropske komisije, da li su javno dostupni, da li je na osnovu toga došlo do otvaranja poglavlja u junu, da li je moguće da sada opet bolje od Evropske komisije, šta ona misli ili šta bi trebalo da misli, zna neki narodni poslanik ovde, univerzitetski profesor ili ne. Potpuno besmisleno, potpuno nevažno i kada kaže da to podržava neko sa one strane zato što podržava evropske integracije, a u isto vreme nisam čuo onog profesora da je rekao da podržava bilo amandman, bilo evropske integracije.LJudi dogovorite se, ja sam pre neki mesec ovde rekao – zvanični sajt, saopštenje te organizacije, koja ne znam šta je, da li je grupa građana, udruženje građana, privatni klub, mladi filatelisti, koji su đavo?

nam kažu danas – mi smo za evropske integracije. Da li jesmo ili nismo? Ili kada ustanu da diskutuju o amandmanu kojim se predlaže da se ministarstvo ne uvede, da li jesu za to ili nisu za to ili je suština samo da nam dodatno objasne koliko se ne razumeju ni u pitanja nadležnosti ministarstva, ni u pitanje zvaničnog predstavljanja u EU i njenim institucijama, ni u pitanje nezavisnosti pravosudnih, a i ostalih organa. Dakle, ministarstvo za evropske integracije, naravno da je postojalo i naravno da postoji. Postoje različiti modeli, negde se zove baš tako, negde je drugačiji aspekt, ali jeste pitanje iste vrste poslova, iste vrste integracija, pre ili nakon sticanje statusa punopravnog članstva.Postoje takva ministarstva i bave se evropskim poslovima ili evropskim integracijama. Evo, recimo da je najbliži primer Rumunija. Tamo smo imali baš taj naziv. I danas može da se nađe nekoliko primera baš u evropskim zemljama gde postoji neko ko se bavi tim resorom, tim pitanjima i tom problematikom na nivou ministarstva. Sad, čemu uči studente neko ko tvrdi da to ne postoji, da sad nešto mi izmišljamo? Pa, ne bi napredne zemlje u integracijama bile uspešne da nisu te neke dobre modele usvojile i primenjivale. Ne bi Srbija bila uspešna koliko će biti, nemojte uopšte imati sumnje oko toga da nije u stanju da uči, razmišlja i implementira te dobre metode kako bi bila i uspešnija i efikasnija, a opet sve u cilju one koristi za građane Srbije.Izgleda da o tim građanima Srbije u ovoj sali brinemo samo mi sa ove strane, jer sve ostalo što čuh malopre nikakve veze nema ni sa građanima, ni sa bilo čim, do da neko ovde svoju pesmicu još malo otpeva.U pravu je kolega Rističević. Ima pitanje iskrenosti i političkog stava mnogo veze sa onim što mi slušamo danas. Jeste, adekvatno je osporiti namere predlagača, npr. postavljajući pitanje – a koji mu je politički stav? Jeste, članstvo u nekim odborima, zastupanje nekog političkog stava javno, ali i tajno, jeste pitanje kredibiliteta predlagača. Na primer, članstvo u Odboru za evropske integracije predstavnika nekih tamo poslaničkih grupa, evo, npr. baš poslaničke grupe Tadićeve i Jeremićeve.Kakve veze to ima sa ovom pričom da je protiv evropskih integracija? Pa, ima direktno veze. Mi smo u nekoliko navrata svojim ušima slušali da u svojstvu člana odbora, u razgovoru sa evropskim zvaničnicima, taj neko kaže – znate, nisam ja protiv Evrope, ne, ja sam samo malo evroskeptik, samo sam malčice evroskeptik, ali protiv Evrope nisam, a onda nama ovde u sali ili građanima napolju na mitingu ili na konferenciji za štampu priča – ma, nikakva Evropa, ma, sve protiv nje.

kako se ovde izlažu određene stvari, a ima veze i sa tim predstavljanjem političkog stava, eufemizmi i nadimci. Mislim da je potpuno neprihvatljivo da mi opet slušamo nekakve tirade o zaštiti Kosova i Metohije od strane onih čiji predstavnici upravo u tim odborima, i upravo na tim sastancima sa evropskim zvaničnicima, koriste te eufemizme i nadimke, ali zamislite za šta, za šta, za AP Kosovo i Metohija, pa ih mi čujemo da kažu – Priština, u stvari Kosovo, Kosovo i Metohija, u stvari Kosovo. Te pogreših ovde, te pogreših onde. li se zalažu za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije ili pokazuju dobru volju da malo balansiraju, da budu popustljivi u tom stavu, a kad se sa nekim sretnu? U pravu je kolega Rističević što postavlja ta pitanja.Na samom kraju, koliko Srbije ima na Kosovu i Metohiji ne zna niko sa one strane sale bolje od Srba na Kosovu i Metohiji. NJih ste čuli glasno i jasno. Ali, ako je bilo kome ovde želja da pokaže da je bio dobar učenik Edite Tahiri, alal mu vera. Hvala. Molim poslanike da se jave za reč, da ne dobacuju. Dobiće mogućnost da kažu šta žele.Đorđe je tu stvari rečeno. Zamalo da se složim sa komentarom koleginice iz SPS koja nas je izgleda urekla pohvalivši raspravu kao ozbiljnu i odgovornu, ali smo se izgleda onda potrudili, bar neke kolege, da je demantuju, ali svejedno, ovo je važno političko pitanje, važna politička tema. Ima smisla o tome razgovarati, samo je pitanje kako o tome razgovaramo, ali to je, naravno, na sliku i priliku i svakog poslanika i svake poslaničke grupe.Prvo,

se“.Drage kolege, a to bi sigurno predsednica i kao neko ko ima dug parlamentarni staž ovde morala da zna i da upozori, opstrukcija ako kažete – briše se. Ako imate loš predlog zakona, ako imate formulaciju sa kojom se ne slažete ili predlog ministarstva sa kojim se ne slažete, pa šta ćete drugačije reći i kako ćete to formulisati nego – briše se? Hoću da kažem, vrlo je konstruktivan to predlog ako osporavamo nešto sa čime se ne slažemo. To što se tiče te stvari.Drugo, naravno da je to prilika da se izjasne stavovi pojedinih poslaničkih grupa oko evropskih integracija. Ja, moram priznati, nisam razumeo šta je mladi kolega sa druge strane tu pokušavao i insinuirao. Potpuno je jasno da stav ove poslaničke grupe i stav i mene i mojih kolega i, pre svega, da kažemo i predsednice ovog poslaničkog kluba Sande Rašković Ivić, i dok je bila predsednik DSS i danas je dosledno evroskeptički.Te

uvaženi poslanik i uvaženi stručnjak i u ovoj javnosti i u ovom parlamentu, a koja je bila izložena gnusnim napadima i diskvalifikacijama zato što je, zamislite, obavljala dužnost ambasadora. Gospođa Sanda Gospođa Sanda Rašković Ivić je bila predmet tog napada.U ovom trenutku mi imamo ambasadora u zemljama koje su priznale Kosovo. Preko 100 zemalja je priznalo Kosovo. U većini njih mi imamo ambasadore. Ne razumem, šta sad, treba da napuste te zemlje? Možda i to treba. Ali, potpuno je jasno da je stav i DSS dok ga je vodila Sanda Rašković Ivić i stav mene i nas kao poslanika dosledno jasno evroskeptički, ali mi nismo evrofobi. Mi zaista uvažavamo neke važne tekovine evropske civilizacije i kulture i ljudska prava i demokratiju.

A ja sam protiv toga, kao što rekoh, iz razloga stanja u EU, iz razloga stanja u Srbiji i zbog toga što prosto smatram da je nedopustiva ova simetrija koja se pravi između predloga uvođenja ministarstva za evrointegracije i ovih zakona o Kosovu i Metohiji.U tom smislu, ja pitam direktno predlagača gospodina Martinovića, želim da mi odgovori, ako želi, zašto je taj paralelizam napušten? Zašto se dižu evrointegracije na rang ministarstva, a recimo, Kancelarija, a oni su bili u istom statusu, za Kosovo i Metohiju ostaje u sastavu Kancelarije.Ako ste toliko dosledni u toj borbi, zašto ste na neki način degradirali Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, koje je postojalo u mandatu nekoliko vlada?S druge strane, nije problem, mi možemo ući u EU sa kancelarijom za EU. Nema potrebe da dižemo na rang ministarstva. Ja razumem da je to neka vrsta poruke, neka vrsta preporučivanja i pri tome je to na jedan neumesan način. Ovde su pominjana, ja sam citirao neka imena. Meni kažu kolege sa druge strane – pa to nema veze, nebitna su njihova mišljenja.Ja bih vas podsetio, činjenice i javnosti radi, nezavisno ko koga voli ili ne voli, gospođa Urlike Lunaček je izvestilac, znači, nije ona obični poslanik, ona je izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo.Drugo,

Najzad, ja ovde imam izjavu, vama kolegama sa druge strane vrlo dragog Štefana Filea, velikog prijatelja i aktuelne vlasti i premijera, odnosno predsednika, koji se zdušno pre par godina zalagao za ostavljanje formulacije teritorijalni integritet Kosova, pošto su neki predlagali, čak neki naši prijatelji, ima ih, naravno, u Evropskom parlamentu, predlagali su da se izostavi iz rezolucije o Srbiji formulacija – teritorijalni integritet Kosova, a Štefan File je to osporavao.Dakle, hoću da kažem, čitava plejada važnih evropskih državnika i političara prosto vam direktno i eksplicitno kaže – moraćete priznati Kosovo na kraju ili tokom procesa evrointegracija. Ne možemo svi pri tome se praviti nevešti. Zaista moram da kažem, on nije tu, Čedomir Jovanović to može da kaže dosledno, ja se sa njim ne slažem, ali se čudim vama ili bar većini vas koji zaista deklarativno kažete da podržavate integritet Srbije i borite se protiv nezavisnosti Kosova, a kao što rekoh, Kosovo je za ovih pet godina vaše vlasti, odnosno Srbije na Kosovu je sve manje.Nemojte me hvatati za reč da li sam rekao Kosovo ili Kosovo i Metohija ili Priština. Potpuno je jasno o čemu govorimo. Kako god to zvali to napreduje ka nezavisnosti uz veliku pomoć i podršku naše aktuelne vlasti koja se, time završavam, planom razrade Briselskog sporazuma, dakle planom primene Briselskog sporazuma, obavezala na stvari, kod nas ni Briselski sporazum nije mnogo poznat u javnosti, a kamo li taj plan primene, gde se lepo, na žalost, ružno, ali jasno i glasno kaže da će biti će biti povučene bezbednosne strukture Srbije na Kosovu i biće u potpunosti integrisane u odgovarajuće kosovske strukture i njihove plate će biti isplaćivane iz budžeta Kosova. Znači, bezbednosne strukture Srbije će biti u potpunosti integrisane, i to je urađeno, a mi smo to predstavili kao pobedu.Još

će biti završena, sve ustanove sudstva Srbije na Kosovu biće zatvorene do tada, sve ustanove sudstva Srbije na Kosovu, ne piše Kosovu i Metohiji, a i da piše ne bi nam mnogo pomoglo, biće zatvorene do tada, a nova tela će biti uspostavljena i osoblje integrisano u kosovski sistem. integrisano u kosovski sistem. To je, drage kolege, u tekstu primene Briselskog sporazuma. To je epilog.Zato pitam gospodina Martinovića, nezavisno od toga što se možemo prozivati i nazivati ovakvim i onakvim imenima, šta povodom toga ima da kaže, da li je to razlog ove asimetrije u tretmanu Kosova i Metohije u praksi, ne u retorici? Retorika je nekada čak i preterana, ali u praksi delovanja ove vlasti, a sa druge strane imamo

**Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, vođa tog pokreta sandinista nije bio samo evroskeptik, bio je ambasador zato što je bio evroskeptik. Samo da vas podsetim da je toliko bio evroskeptik da ni na poziv Vojislava Koštunice da se vrati posle raskida da DS, da se vrati iz Rima, taj evroskeptik nije želeo. Znači, bilo je draže zadržati 5.000 evra i Rim, nego se vratiti po pozivu svog predsednika stranke i zalagati se za Krim. Toliko o doslednosti.Što se prakse tiče o odbrani KiM, dovoljno je navesti 2004. godinu, da povodom martovskog pogroma

Zahvaljujem, uvažena predsednice.Složio bih se sa malopređašnjim govorom, odnosno sa kolegom koji je malopre govorio. Naravno da ima smisla razgovarati, samo je pitanje kako i n a koji način. Jedan od kolega koji je učestvovao u diskusiji je maločas, čini mi se, iskoristio kvalifikaciju normalna Vlada. Upravo ta normalna Vlada, koliko nas pamćenje služi, je na krilima EU došla na vlast u Srbiji. Šta to uopšte znači normalna Vlada? Postoje političke stranke ili koalicije koje učestvuju na parlamentarnim izborima, one koje dobiju veću podršku formiraju Vladu. Da li to znači da su oni normalni, a šta je sa onim građanima koji su glasali za druge političke opcije?Manja Vlada ne znači i efikasnija Vlada i veća efikasnost. Važno je da znamo šta hoćemo i kakvu Srbiju želimo i koji su to ciljevi koje želimo da ostvarimo u narednom vremenskom periodu, jer imamo jedan, mi smo to govorili tokom rasprave u načelu, jako dobar osnov. kroz izmene i dopune zakona o kojima govorimo danas tokom rasprave u pojedinostima napravimo dobar temelj koji će da omogući realizaciju tih proklamovanih ciljeva i načela u narednom periodu.Ovde se govori o brisanju člana 1, akcenat se stavlja na ministarstvo za evropske integracije. Brisanje člana 1. znači ne samo ne formiranje ministarstva za evropske integracije, već ne formiranje ministarstva za zaštitu životne sredine, ispravite me ako grešim.Ministarstvo za evropske integracije za nas znači, o tome je govorila maločas koleginica Stefana Miladinović, bolju koordinaciju na putu evropskih integracija i bolju organizaciju rada sa sa istim brojim zaposlenih. Ovde se maločas postavljalo pitanje rezultata koje Srbija postiže na putu evropskih integracija, pa da ti rezultati nisu vidljivi, pozitivni i prepoznatljivi ne bi bila otvorena nova poglavlja.Maločas je kolega Filipović, čini mi se, govorio o ekonomskim parametrima, kada govorimo o odnosima sa EU i potpuno je u pravu. Dakle, izvozi se dve trećine ili 67%, a 20% u zemlje u regionu, ali te zemlje u regionu su takođe na putu evropskih integracija.Kada govorimo o ministarstvu zaštite životne sredine, rekli smo to tokom rasprave u načelu, Srbija je dosta uradila na unapređenju zaštite životne sredine, ali isto tako smatramo da su potencijali veliki. Da bi ti potencijali bili iskorišćeni na pravi način i u punom kapacitetu, važno je da formiramo ministarstvo za zaštitu životne sredine.Ova tema je složena i kompleksna, zahtevna, zahteva visoke standarde, tiče se svih nas i formiranjem ovog ministarstva Srbija pokazuje da da će posvećeno raditi na povećanju efikasnosti zaštite životne sredine, ali i na povećanju pregovaračkih potencijala na putu evropskih integracija, jer jedna trećina propisa, čini mi se, upravo se odnosi

fondove EU, kada govorimo o zaštiti životne sredine, jer neki podaci govore da Srbija u narednom periodu u unapređenje zaštite životne sredine treba da uloži negde oko 10 milijardi dolara. Smatramo da su to sasvim dovoljni razlozi da se ovaj amandman ne prihvati. Zahvaljujem.

da odgovorim. Moram sada ja vama da postavim jedno prethodno pitanje – čiji ste vi poslanik i čiji ste vi poslanici?

Za Martina Šulca je tako jasno čiji je poslanik, poslanik Socijaldemokratske partije Nemačke. Za gospođu Lunaček je takođe jasno Za gospođu Lunaček je takođe jasno čiji je poslanik, poslanik Zelenih, ali mi nije jasno čiji ste vi poslanik i čiji ste vi poslanici. Da li ste vi poslanici

ste poslanici Vuka Jeremića, nadam se da se sećate da je pregovore sa privremenim institucijama samouprave u Prištini vodio upravo Vuk Jeremić, ali

a vaš predsednički kandidat, koji je osvojio 5% glasova, je pregovore sa privremenim institucijama samouprave u Prištini vodio preko političkog direktora Ministarstva inostranih poslova Borka Stefanovića, pa ste vi možda sada poslanici Borka Stefanovića.Dakle, kod vas se postavlja pitanje političkog identiteta,

jedino za vas nije jasno čiji ste vi poslanik i koju politiku vi zastupate. Postavili ste pitanje – zašto nema ministarstva za KiM?Da

ste ovde postavili pitanje, gde su srpske institucije na KiM? Da ste malo pročitali Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, u odnosu na vaših 400 miliona dinara koje ste izdvajali za KiM, Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, je predložila, a ova Skupština usvojila budžet Republike Srbije za 2017. godinu, u odnosu na vaših 400 miliona dinara,

dinara.Podrška funkcionisanju ustanova, ovo govorim zbog građana Srbije, ovo ne govorim zbog ovih politički nedefinisanih poslanika, ovo govorim zbog građana Srbije, da bi znali da je država Srbija

Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta 3.243.704.000,00 dinara, 3.243.704.000,00 dinara, podrška funkcionisanju vaspitno obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova.Sednicu Narodne skupštine Republike Srbije

u koji vaš medijski magnat, Aleksandar Rodić i njegov „Kurir“, ne uplaćuju ni jednog jedinog dinara.Prema tome, vi i vaši medijski sponzori, ni na koji način ne pomažete funkcionisanju države Srbije na KiM. Vi ste poslednji koji o ovome možete da diskutujete. Ali, zbog građana Srbije, da bi oni znali, država Srbija,

svakog meseca isplaćuju plate, doprinosi za penzijsko, zdravstveno i invalidsko osiguranje iz budžeta Republike Srbije. I, onda kažete – a gde je država Srbija na KiM? U srpskim vrtićima, u srpskim školama.Gde je država Srbija na KiM? Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija, u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija, 19 miliona dinara. Ko plaća srpske lekare,

Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata 454 miliona dinara. Toliko je iznosio vaš ukupni fond za KiM u vreme kada ste vi vladali ovom državom, a sada država Srbija, samo za izgradnju stambenih objekata na KiM, izdvaja 454 miliona dinara. Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu 11 miliona 600 hiljada dinara. Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka 239.366.000,00 dinara.

KiM.Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima – 279.740.000,00 hiljada dinara. Za sektor unutrašnjih poslova 214.109.000,00 dinara. Ukupno, dakle, pet milijardi, skoro pa šest milijardi dinara država Srbija, samo u 2017. godini, izdvaja za srpske institucije, za srpski narod, za srpske lekare, za srpske učitelje, za srpske medicinske sestre, za srpsku decu, za srpske sveštenike, za srpske monahe na KiM. Prema tome,

vi koji postavljate pitanja zašto smo predložili ovakav Zakon o ministarstvima, da vam kažem nešto.

Po toj vašoj logici, onda bi morali da imamo i ministarstvo za Vojvodinu, ministarstvo za Beograd, ministarstvo za Mačvu, ministarstvo za Pomoravlje itd. Nama to ne pada na pamet.Svako ministarstvo

u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zakonima Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Da smo prihvatili vašu logiku,

nekada stari pravnici izrazili corpus separatum, jedan izdvojeni deo koji ima specijalan status.Mi upravo, na ovaj način, pokazujemo da je za nas, koji stojimo iza ovog Predloga zakona, KiM sastavni deo Republike Srbije, koliko smo prisutni na KiM nadam se da ste dovoljno razuman čovek, da kroz ove cifre itekako možete da vidite.Gospodinu, koji sedi iza vas i koji sve vreme dobacuje i koji verovatno misli da je jako pametan pošto je profesor srpskog jezika i književnosti, bar mu tako piše, ja mu savetujem da pročita jednu dobru knjigu Dragiše Vasića „Karakter i mentalitet jednog pokoljenja“, pa će u toj knjizi Dragiše Vasića, koja je objavljena posle Prvog svetskog rata, da pročita kakva zverstva su Bugari vršili na teritoriji jugoistočne Srbije, isti oni čiji su nastavljači poslanici koje je on pre nekoliko dana primio u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Čitajte malo.Kažete da ste veliki Srbin, da ste veliki hrišćanin. Predložili ste ovde rezoluciju o osudi zločina genocida nad Srbima na teritoriji nezavisne države Hrvatske.Dragiša Vasić je završio kao žrtva, jedna od poslednjih žrtava ustaškog logora Jasenovac u aprilu 1945. godine, pa ako ni iz jednog drugog razloga, a onda makar iz tog razloga uzmite pa pročitajte knjigu Dragiše Vasića. Mislim da vam posle toga neće pasti na pamet da više u Narodnu skupštinu primate ljude koji traže da se delovi Srbije proglase zapadnim bugarskim pokrajinama. Poslovnik.Neću vam dati reč ako budete vređali poslanike to vam kažem. Ako vam je to paravan za uvrede. Znaju poslanici o čemu govorim.(Nemanja ne znate. Ja znam i vidim.Nema replike na povredu Poslovnika.Dozvolite kolega. Prvo povreda Poslovnika po Poslovniku.

i povređen je član 106. stav 1. koji kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres i vi ste veoma rigidni kada su u pitanju poslanici opozicije.Međutim, maločas kada je govorio gospodin Aleksandar Martinović, vi ste njemu dozvolili da priča o svemu i svačemu, da govori o tome ko bi koju knjigu trebao da pročita, da čita stavke iz budžeta koji nemaju nikakve veze sa ovom raspravom koju vodimo, da priča, zamislite ko o čemu - vojnik o skraćenju, Martinović o političkom identitetu. On čovek postavlja pitanje političkog identiteta drugih poslanika, priča o Martinu Šulcu i o tome iz koje političke stranke dolazi Martin Šulc.Kakve Šulc.Kakve to veze ima sa Zakonom o ministarstvima? Apsolutno nikakve. Kakve veze ima sa temom dnevnog reda? Apsolutno nikakve.Međutim, vi ste njemu dozvolili da o tome priča, da ide sa teme na temu, sa teme na temu. Jedino čega se nije dotakao to je tema o kojoj zaista danas raspravljamo i vi ste bili dužni da ga prekidate, da ga upozorite, da mu oduzmete reč. Da li on govori kao predlagač, da li govori koristeći vreme poslaničke grupe, to je potpuno nebitno. On je trošio vreme

malo.Znači, član 27. niste dobro slušali diskusije ostalih poslanika. Martin Šulc je pomenut kao i gospođa Lunaček. Morate slušati diskusiju da znate šta ko govori kada se nadovezuje na diskusiju prethodnih poslanika koji su govorili i spominjali diskusiju u Evropskom parlamentu tih i tih poslanika.To je trajalo. Počeli smo u deset. Znači, dok on nije počeo da govori, o diskusijama u Evropskom parlamentu slušali smo jedno dva i po sata. Znači, morate slušati da znate o čemu se radi. radi. Radićemo koliko god želite. Nije problem.Hoćete li mi dati da produžim vreme? Kao što se videli, poslanici koriste vreme često ovlašćenih i pređu na grupu. Tako da ima pravo i Aleksandar Martinović da govori kao ovlašćeni pa da pređe na vreme svoje grupe. Nije ni po čemu različit od vas koji to vrlo često radite,

**Vladimir Orlić** Gospođo predsednice, član 103. stav 8. i odmah da vam kažem, ja sam u stvari vrlo zadovoljan obrazloženjem koje ste upravo dali narodnom poslaniku koji je ovde reklamirao Poslovnik. Vi ste u stvari dali sasvim dobro obrazloženje šta se ovde dešavalo i o čemu se diskutovalo danas, a što je narodni poslanik propustio da čuje jer nije bio u sali. Zbog toga vam odmah kažem, ja ne tražim da se mi o ovom što ja ovde sada govorim izjasnimo glasanjem.Ja sam želeo samo da vam skrenem pažnju na taj stav 8. u članu 103. Mislim da je bilo potpuno opravdano da primenite meru iz tog stava 8, a ta mera kaže – kada dođe do očigledne zloupotrebe, a ovo je bio slučaj upravo zloupotrebe jer je taj poslanik želeo da replicira na određeni način gospodinu Martinoviću, doduše nije to ličilo ni na šta, bilo je u pola rečenice, ali je bilo u pokušaju. Mislim da je tu bilo dovoljno prostora po Poslovniku da bude adekvatno kažnjen, odnosno njegova poslanička grupa. Kako? Tako što će ostati bez dva minuta za raspravu.Inače, ne bi to bilo suviše surovo ako se brinete da bi bilo. Ne bi jer očigledno taj poslanik za raspravu nije zainteresovan. Nije ni bio u sali zato što nije zainteresovan. Pretpostavljam da je u prostorijama kluba vidao

onako striktno, ja mislim da bih ostala sama u sali, iskreno, sa malim delom poslanika, izvinjavam se, ne baš

Vjerica nije sada predsedavajuća. Otišla je dole u klupe.Spomenuto je ministarstvo. Izvolite,

je počela briga za pre svega Srbe na KiM. Ja ću podsetiti gospodina Martinovića da i pre 2012. godine smo itekako isplaćivali plate u prosveti, i u zdravstvu i vaspitačima i lekarima i svim drugim radnicima koji su ostali posle 1999. godine na prostoru KiM. Čak smo uveli i novu normu da smo isplaćivali i radnicima koji su radili u državnim i društvenim preduzećima gde primaju i dan danas tzv. kosovski dodatak.Prosto, zarad istine, gospodine Martinoviću, mislim da ovakav odnos i korišćenje Kosova u dnevne političke svrhe i priča da ova Vlada jedino vodi računa o Srbima na KiM, da je ovo Vlada jedino isplaćuje plate, da je ovo jedina Vlada koja isplaćuje socijalna davanja, dečije dodatke, apsolutno je neistina i mislim da ne bi trebali da koristimo nesreću, pre svega Srba na KiM, da na takav način politizujemo stvari. I tada i sada se isplaćuju plate i tada i sada se vodi računa o Srbima na prostoru KiM i ne vidim razlog da se nabrojavaju stavke iz budžeta, u ovom slučaju Kancelarije za KiM, jer ja mogu takođe da čitam ovde, nažalost nemam vremena, koliko smo mi od 2009. do 2012. godine, koliko je iznosio budžet i šta smo sve ulagali na prostoru KiM i šta smo sve doprineli da, pre svega, Srbi na prostoru KiM, opstanu i da žive.Naravno, ono što je najbitnije možda Srba na KiM, koji je i dan danas isti, da bezbednost, nažalost nismo uspeli ni mi ni vi da poboljšamo,

da ma kažem nemam nikakav emotivan odnos prema tome hoćemo li se mi tamo uopšte uključiti ili nećemo, ali sam duboko svestan jedne činjenice, a to je da mi, ako bi prekinuli evropske integracije, da bi to bila katastrofa za ovu zemlju. U potpunosti katastrofa, zato što kada vam neko kaže – pa oni će vam tražiti na kraju da priznate nezavisnost Kosova, pa hoće. Verovatno će nam to tražiti, ali isto tako vi koji ste nas duboko zaglibili u taj evrointegracioni proces, ste znali da će kad tad većina zemalja EU priznati nezavisnost Kosova, pa ste nas uvukli u sve te evropske integracije, a danas bi hteli da odjednom izađete odatle, kad ste zemlju napravili zavisnom od toga. E, to je neodgovorno. Pritom, tražite da se obriše to ministarstvo.Prvo ne možete jer ste vi to svojevremeno odredili kao strateški cilj ove države. Kad jednom odredite strateški cilj ove zemlje, mada ste vi doneli preko 160 i nešto različitih strategija koje nikada nisu bile primenjivane i tu se videla sva neodgovornost svih vaših vlada ranije. Ali, svaki vaš premijer kog ste birali, od Đinđića, Živkovića, Koštunice, pa nadalje, svi su imali u ekspozeu prioritet evropske integracije.(Zoran

koje se bavi tim strateškim ciljem. Bilo bi krajnje neodgovorno da to ne uradite. Vi koji ste protiv evropskih integracija, ja ću da kažem – lično sam protiv. Možda bih glasao i na referendumu kada bi jednog dana bio protiv ulaska.Samo da vas pitam – šta nudite građanima kao alternativu? To je ključni problem što niko od vas ne ume da kaže – a za šta ste ako ste protiv toga. Kaže neko evroazijska unija, a gde to postoji u našoj okolini? Sam Putin nam je rekao da je to nerealno da mi tamo budemo članovi. budemo članovi. Ivica Dačić je govorio ovde da u direktnom razgovoru sa Putinom, Putin mu je rekao da je nerealno da ikad uđemo tamo.Prema tome, nemojmo da govorimo nešto što je nerealno, što je nadrealno. Utakmica se igra dok sudija ne svira kraj. Da li ćemo mi ući u EU? Pa, ko zna. Tražiti danas referendum da mi prekinemo evropske integracije, to je potpuno sumanuto, jer nama niko nije još ni ponudio da uđemo u EU. Kako ćete da održavate referendum da uđete negde, a da nam to još nije ni ponuđeno? To je potpuno nenormalno da neko tako nešto traži. I to je na kraju krajeva neodgovorno.Na kraju krajeva, svi vi koji biste se suprotstavili tako radikalno tome, recite nam gde će da bude ovih 200 i nešto hiljada radnika koji rade u firmama iz EU, koje su ovde? Hoćete li da ih ostavite na ulici? Kažite onda građanima – da, mi hoćemo vas da ostavimo na ulici, 70 i nešto procenata naše privrede sarađuje sa EU. Krajnje je neodgovorno ponašati se tako da prekidate evropske integracije. To je katastrofa za zemlju.Da li ćemo mi ući? To zavisi više od političkih odluka. Da li će nam tražiti nezavisnost Kosova? Pa da, verovatno hoće? Ali nemojmo mi da budemo ti koji ćemo da iniciramo taj problem i koji će prekidati nešto zato što nam je to ovde ćef i ne znam šta teramo, mak na konac ili već šta.Što šta.Što se tiče samih amandmana, kada predložite nešto – briše se. a ovde ste predložili – briše se, da uvedemo to ministarstvo i ministarstvo ekologije, a vas molim da kažete alternativu a za šta ste onda? Šta biste voleli da imamo? Suština politike je da, ako si protiv nečega, da ponudiš rešenje. To je vaš ključni problem, svih vas koji ste u opoziciji. Vi ne nudite ljudima nikakvo rešenje. Zašto bi neko čak možda i glasao za vas, samo zato što ste protiv Vučića?

Ne nudite ništa. Ne nudite apsolutno ništa. I nudite nam da uđemo u duboki problem kao država, da prekidamo proces koji ste vi započeli i duboko nas ubacili u taj proces i da dovedemo zemlju do potpunog fijaska i finansijskog kolapsa i kako god hoćete. Ja vas molim to je neodgovorno. Nemojmo tako da se ponašamo, nego dajte da realno i racionalno pristupimo ovom problemu i samom zakonu. Hvala vam.